Благодаря, господин Председател. Аз ще направя едно съвсем кратко изказване, което беше провокирано от репликата на господин Главчев. По отношение на това, какво било направило ГЕРБ и какво правило във връзка с демографската катастрофа, демографската криза в България. Ще припомня, че още през 2014 г., когато ГЕРБ имаше за коалиционен партньор АБВ и министър на труда и социалната политика беше господин Калфин, тук, по наше предложение на БСП, в пленарната зала се гласува решение, с което да се възложи на правителството да изготви стратегия за справяне с демографската криза и катастрофа – 2014 г. беше това. Днес сме 2019 г. До този момент какво се е направило? Нови стратегии, нови кръгли маси, едно ново и неспирно говорене и на практика – нищоправене, никакъв реален резултат. Ето, ние предлагаме нещо реално за справяне с този тежък за България бич, и какво получаваме от управляващите – едни обвинения, едни исторически ретроспекции. Дайте да направим нещо реално в тази посока! Знаете ли, че за миналата година, понеже тук се спомена и Видинска област, за миналата година в цялата област са родени 75 деца? За съжаление, десет към едно е почти разликата и не в полза на новородените – от новородени, живородени деца и тези хора, които са починали в областта. Имате за пример този тежък регион като демографски – и Видин, и Враца, и Монтана. Нещо трябва да се направи по въпроса, и то сега, защото след една година вече наистина ще е безвъзвратно късно. Затова подкрепете този законопроект на първо четене. Направете Вашите предложения между първо и второ четене. Дайте сигнал на обществото, че се мисли по въпроса, а не като 2014 г. – решение на Събранието, в една парламентарна република, най висшият орган, възложи на правителството, а до този момент абсолютно нищо, кръгла нула. Благодаря.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Попов, 2014 г. е Стратегията, да, прав сте, но не говорих за това. Аз казах за конкретни мерки за справяне с демографската криза, което точно е направено от правителството, в резултат на тази стратегия. Така че това, за което Вие апелирате, е направено. Има разлика между Стратегия 2014 г., когато е възложена от господин Калфин, както каза господин Адемов, а това, за което аз тогава казах в репликата, беше за конкретни мерки, разработени от Българската академия на науките, за справяне с демографската криза. Така че съгласете се, че това е

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, ще се опитам да Ви върна към темата на дебата, защото след малко предстои гласуването и по-скоро към конкретните предложения, които ние предлагаме. Нашето предложение за промяна на Закона за семейните помощи за деца, което предвижда еднократна помощ за учениците от начален курс от I до IV клас, е опит за решаване на проблема с ранното отпадане на децата от системата на образованието. Това е един от инструментите, като естествено има и други, разбира се, не го отричаме. Финансовото стимулиране не е водеща мярка, както Вие казахте, но подпомагането на семействата е съществен елемент от подкрепата на децата в риск и техните семейства. От доклад на Центъра за изследване на УНИЦЕФ за оценка на състоянието на децата в 41 страни, едно на всеки пет деца в развитите страни живее в относителна бедност поради ниски доходи, а едно на всеки осем деца е изправено пред несигурност и липса на прехрана. Средно 13% от децата по света нямат достъп до защита и качествена храна. България се намира в дъното на класацията, като след нас се нарежда само Чили. У нас процентът на децата, които живеят в риск от бедност, е 41%, а 23 от децата от уязвимите групи изобщо не знаят какво е училище и детска градина. Всяка година от образователната система отпадат около петнадесет хиляди деца, всяка година около хиляда деца не прекрачват училищния праг. Според почти всички изследвания родителите посочват като основна причина ниските доходи, които не позволяват на много семейства да изпратят своите деца на училище. По-голяма част от причините са – както във всеки един доклад се казва, дори и в Доклада на Министерството на образованието и науката, социални и икономически: липсата на облекло, обувки, заплащането на такса за детска градина, липсата на пари за учебници и липсата на образование на самите родители. Да, сигурна бях, че един от основните Ви мотиви ще бъде защо това е само до IV клас. Естествено, наистина има отпаднали след това и те са много повече. Така е. Но това може да се промени само с работата на институциите и политиката за образование на деца в ранна детска възраст. Редица изследвания показват, че инвестирането в ранното детско развитие води до значителна обществена възвръщаемост. Липсата на адекватна подкрепа към родителите и семействата на децата в ранна детска възраст е свързана с положителните образователни и здравни показатели,

за решаване на проблема с отпадането на децата от училище и детската бедност, но е факт, че всяко трето дете в България живее в риск от бедност и това е в пряка зависимост от бедността на родителите. Затова нашето предложение е: социална подкрепа за изпълнение на функциите на родителите. По отношение на предложението ни за еднократната помощ на всяко второ и трето дете в размер на десет минимални заплати за родители, които са осигурени минимум 24 месеца преди раждането, искам да кажа, че това е стимулиране на отговорното родителство. Каза се много по темата „демографска криза“. Да, България се обезлюдява с параметрите на демографска катастрофа, а не на криза. Именно задълбочаващата се криза е най-голямата заплаха за страната ни. Намаляването на населението, породено от ниските стойности на раждаемостта, на смъртността, на миграцията, предизвикват всичко това и води до сериозни промени в структурата на населението. Това се отразява върху пазара на труда, върху здравеопазването, образователната система, социалните грижи и така Тази структура е много важна за настоящи и особено за бъдещи демографски тенденции, защото предопределя бъдещите възпроизводствени и трудови потенциали на страната. Основните Основните насоки на семейната политика трябва да са към подобряване качеството на живот и достъпа до основните услуги на семействата с деца – здравеопазване, образование, социална сфера, услуги за подкрепа на тези семейства. Казахме го и не казваме, че само нашето предложение е квалитетно и е подходящо за решаване на този проблем, а естествено мерките трябва да са комплекс. Финансовите стимули не са достатъчни, но не може да кажете, че правим политика на парче. След една-две седмици или малко след това ще разглеждаме и нашите данъчни закони за облекчение на младите семейства. Също така имаме предложение във „Визия за България“ за премахване на таксата за детски градини. Това не е политика на парче. Това са предложения, насочени точно към определена тема и това е темата за справянето с демографската криза. Знам, че не ги приемате и постоянно изтъквате този факт. Няма да влизам в полемика с Вас. Защо? Изказа се един от колегите преди това. И накрая, ако все пак се вслушате в това, което ние предлагаме, макар че силно се съмнявам, че ще приемете Закона на първо четене, искам да кажа, че сме съгласни с някои от бележките и че този обхват трябва да се увеличи – също така и за второ осиновено дете, и другите забележки по темата за осигурените родители. Сигурна съм, че след малко господин Адемов ще го каже.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

сме съгласни, че това е една изключително важна тема, че всяко предложение, което е свързано с по-високи нива на социална защита, заслужава сериозно внимание. Такова е предложението на колегите от „БСП за България“. Преди това обаче искам да кажа няколко думи по отношение на разликата между социално осигуряване, социално подпомагане и социални помощи. Това са базови категории в социалния вектор и, ако изходим от тях, много лесно можем да говорим за принципи в осигуряването, подпомагането или в политиката за семейни помощи за деца. Когато говорим за социално осигуряване, в нашата Конституция е заложен този принцип като основен конституционен принцип на социална закрила. Какво имам предвид? Срещу осигурителни плащания, когато настъпи осигурителният риск, тогава получаваш съответните осигурителни плащания по линия на социалното осигуряване. Тоест получаваш престация за това, че си внесъл осигурителни вноски и че имаш индивидуален осигурителен принос в тази система. Конституцията неслучайно е предвидила и втора защитна мрежа и това е мрежата на социалното подпомагане. Какво означава социално подпомагане? Социално подпомагане означава допълване или заместване на липсващите доходи до задоволяване на основните жизнени потребности. Какво означава това? Това означава, че на базата на един показател, който се нарича „гарантиран минимален доход“ и на базата на „индивидуален гарантиран минимален доход“, всеки има достъп до такава социална помощ, която му гарантира задоволяване на основните жизнени потребности. Забележете, че тази втора защитна мрежа се финансира по линия на бюджета, по данъци, по линия на националната солидарност. Когато обаче националната солидарност премине определени граници, определена мяра, когато надхвърли тази мяра на поносимост на обществото, тогава са недоволни не само тези, които са контингенти на подпомагането, защото искат повече, а и тези, които плащат своите данъци в тази система. Ето това е нещо, което е много важно и трябва да се разбере. И следващата система, която е важна, е системата на социалните помощи, така наречената „семейна политика за деца“, помощите, които са целеви. Когато отговаряш на определени условия, получаваш съответните помощи. Тук се говори за детски надбавки, за социални помощи – някакъв микс, който не е законодателно дефиниран по начина, по който българското законодателство определя тези права. Защо казвам всички тези неща? Защото семейната политика за деца е част от голямата социална политика, от големия социален вектор и не толкова важна част. Защо? Защото със

Едно от предложенията е II, III и IV клас да получават еднократни помощи. Да, разбира се, че може да се приеме и такова предложение. Въпросът обаче е: какво постигаме с такова предложение? Връщаме ли децата обратно в образователната система? Доказано е от тези мултидисциплинарни екипи, които организира правителството, от тези хиляда и сто екипа, които обикаляха страната и върнаха 40 хиляди деца – според Министерството на образованието, че основната причина за напускане на училище е миграцията.

Аз разбирам, уважаеми колеги, Вашето желание по някакъв начин да стимулирате раждаемостта в България. По този начин възприемам това предложение. Нека да видим обаче какво е мястото на раждаемостта в демографската криза и демографската катастрофа, която вече е налице в България. Уважаеми колеги, проблемът на България не е в ниската раждаемост – нищо, че тя намалява през последните години. години. Погледнете Евростат и там ще видите, че раждаемостта в България е 8,8 промила, а средната за Европейския съюз е 8,9, което не означава, че раждаемостта е най-важният проблем. Той е един от проблемите. Другият по-важен проблем е общата смъртност. Уважаеми дами и господа народни представители, там трябва да концентрираме нашите усилия, защото, ако намалим общата смъртност, ако направим така, че ако направим така, че да увеличим продължителността на живота, тогава ще имаме основание да насочим публичните ресурси към социалните услуги, към политиките към възрастните хора. Вижте колеги, раждането по Конституция е безплатно. Някой знае ли го това? В Конституцията е записано, че актът на раждане в България е за сметка на държавния бюджет. Не е безплатно. Аз не харесвам думата безплатно, защото някой плаща, нищо, че е безплатно. Тази услуга трябва да бъде заплатена. Когато говорим за раждане, трябва да сме наясно, че това, което предлагате Вие, е да стимулирате тези, които са осигурени две години преди раждането. Но, уважаеми колеги, в мотивите Вие казвате нещо много елементарно: че има социално разслоение, че искате да подпомогнете най-бедните, ама да не би да смятате, че неосигурените са по-богати от осигурените? Тази логика къде я има? Аз разбирам, че тук има и етнически привкус, защото говорите и за отговорно родителство. Може ли някой от Вас да ми каже: какво и в кой закон е публикуван терминът „отговорно родителство“, защото отговорното родителство предполага безотговорно родителство? Кажете ми в кой закон, в коя допълнителна разпоредба, на кой закон има обяснение на понятието „отговорно родителство“? Разбирам за какво иде реч, знам за какво става въпрос, но, уважаеми колеги, когато говорим за демография, не може да доминира един от елементите на демографската политика – те са много, знаем ги всички. Раждаемостта е само един немаловажен, но един от елементите на демографската политика. Забележете трендът на увеличение и намаление на раждаемостта през последните 10 – 20 години увеличава се раждаемостта, когато има сигурност, когато има сигурност за работните места, когато има сигурни доходи, когато има възможности за съчетаване на семейната политика с условията с условията на труд, с гъвкави политики за съчетаване на трудовия и на семейния живот. Когато има такива европейски политики, когато има разгърнати такива политики, тогава можем да говорим, че семейната политика в България е на достатъчно високо ниво. Иначе може да правим всякакви предложения, колеги. Може да правим такива предложения, но винаги трябва да си даваме сметка за това, че когато преминем една граница на националната солидарност, веднага другата група на недоволните скача и то скача с право. Затова, колеги, уважавам Вашите предложения, но не смятам, че те са единствени възможности, които могат да решат проблемите на демографската криза в България.

Затова ние считаме, че особено в началния стадий на образованието не трябва да има този отвратителен принцип, когато разликата в класите вече се вижда, когато едни деца по начина и по маратонките, които носят – вече наистина да има такова разграничение. Не е тайна, че в малките населени места хората наистина трудно изпращат децата си на училище. Нещо повече, понякога се е случвало, и това го виждаме и по телевизията – момченце да носи дрешките на своята сестричка, която е с две години по-голяма. Разбира се, че това не можем да го

допълнителен принос към тези хора, които наистина изпращат децата си на училище. А дали това ще задържи детето в училище, това е съвсем друг въпрос. Но ние искаме в крайна сметка да подпомогнем тези деца, защото родителите отговарят на даден критерий.

Ето затова ние предлагаме тази помощ да бъде базирана на националната солидарност. Да, тези се осигуряват, на тях в крайна сметка чистите им доходи могат да бъдат по-малко от тези, които де факто се водят уж на социални помощи, но той има куража,

не може тогава да ги поставяме на едно ниво за второ и трето дете – и с това завършвам, това, което казахте за България относно данните спрямо Евростат, в крайна сметка каквото и да излиза – и в Европа в някои държави има ниска раждаемост, но при нас катастрофата

Професор Михайлов, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми доктор Адемов, уважаеми колеги! Оценявам високо Вашата експертиза като специалист в областта на социалното дело, но искам да Ви кажа някои неща, свързани с демографското състояние в България. Както във всяка страна, те се дирижират от четири основни фактора. Вие споменахте някои от тях. Това е раждаемостта – безспорно тя не е много различна в страните от Европа; смъртността, която е катастрофално различна от страните в Европа; това е миграционният индекс, който за България също е катастрофален; това е социалната политика, която също е катастрофална за България. В този смисъл предложението на БСП е абсолютно легално. То касае, вярно – това, което и Вие казвате, една част от населението, но то е една първа стъпка, бих я нарекъл, много съществена стъпка, която ще даде самочувствие, тъй като тези четири фактора, за които аз Ви споменах, те си влияят един на друг. Днес излязоха данните на Евростат за миграционния индекс в Европа. Германия достига 83 милиона души – има 400 хиляди души, нанесли се в Германия за една година, от които 29 хиляди са българи. Нали знаете защо отиват там? Защото там има нормална социална политика към децата, както това се спомена в изказванията тук от страна на нашата парламентарна група, има ниво на живот, което е съвсем различно. Това ние няма как да го постигнем, ако неглижираме възможностите за отглеждане на нашите деца. Така че, уважавайки Вашата експертиза, аз смятам освен това, че става дума за една относително много малка цифра, която е абсолютно съизмерима като възможност за актуализация на бюджета. Не бива по този начин

Не, аз говоря само за Европа. Като изключим една Ирландия, където там нещата са добре, и знаете, може би там поради културата на този народ, винаги се раждат много деца, истината е, че цяла Европа страда от този проблем. Той е бич за цяла Европа. Аз по-скоро ще се спра на това, което Вие казахте за комплексните мерки. Да, но има два подхода. Единият подход е този, който Вие казахте – комплексни мерки. Напълно съм съгласен, че това е хубав подход. Другият подход е стъпка по стъпка. Обикновено комплексните мерки ги правят богатите държави, както направи примерно Орбан – революция в тези неща. Той прави комплекс, пакет от мерки, който изисква огромен финансов ресурс, който държавата в момента не може да си позволи. Затова според мен нашият подход

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател! благодаря за репликите. Те ми позволиха да се върна към едно наше алтернативно предложение, заимствано от Финландския модел, дами и господа народни представители! Знаете ли какво предлагат във Финландия с по-малко пари от тези, които заделяме ние в България за семейна политика за деца? Финландците предлагат прочутата така наречена финландска кутия за бебета. Всяка година определени фактори в държавата определят съдържанието на тази кутия. Последната година тя струва между 400 и 500 евро. Умножете ги по бебетата, които се раждат в България, и ще видите, че не става въпрос за кой знае каква сума. Между другото, за близнаци дават три такива кутии. Самата кутия може да се използва за легло за новороденото бебенце. Това правят северните държави. Тук колегите ме провокираха с това какво правят в Европа. Това го правят във Финландия и го правят от 60 години. Това е един успешен модел.

да преминем границите на солидарността. А когато една солидарност, било то национална, се превърне в свръхсолидарност, тя влиза в драстично противоречие, влиза в челен удар с усещането за справедливост. Това е много важно, колеги, защото справедливостта, не защото казва премиерът Борисов – справедливостта е важна за всички български граждани. Справедливостта, особено в социалната политика е нещо, което е базово не от времето на управлението на ГЕРБ, а е още XIX век. Знаете, че социалните системи тръгват от XIX век. Уважаеми колеги, нека да се придържаме към възможните комплексни мерки, които да бъдат

общовойсковото политическо дърдорене, защото внесеният законопроект няма никакви сериозни претенции и възможности да промени демографската картина на България. За мен, аз го оценявам като повърхностен, написан по пижама преди лягане, колкото да привлече вниманието с една болна за обществото тема. Защо е така? Защото не мога да получа отговор сам за себе си на няколко елементарни въпроса. Всъщност Законопроектът включва две предложения. Едното е получаването и изплащането на детски за II, III и IV клас. Второто е за еднократната помощ при раждане в размер на 10 минимални работни заплати. Първият въпрос, който задавам по първото предложение, е: защо до IV клас? Защо не до V, защо не до VI, защо не до VII или до VIII клас? Обяснението в мотивите е, че децата растели бързо до IV клас. Нищо подобно! Растежът е до 18 години. Така!

По второто основно предложение – за еднократната помощ в размер на 10 минимални работни заплати. Защо 10? Защо не 30? Защо не 60? 60? Ако бъдат по 30 минимални работни заплати, нашите новородени деца ще получават толкова, колкото получават в Русия. А ако умножим по 60, ще получават колкото в Унгария. За Ваша информация тези мерки, приложени в тези две държави, средно между 8 – 10 години вече действат, са дали резултат 1% повишаване на раждаемостта. Това ли искате? Между другото, в някакво déjà vu се намирам в момента, тъй като по този така сериозен въпрос, в качеството си на вицепремиер по икономическата и демографска политика два пъти съм давал обстойни и сериозни отговори. Тези неща съм ги казвал. Като става въпрос за демографията, просто не мога да понеса дилетанти да дават оценки, че нищо не било направено за нея.

Към него трябва да се подходи с изключително внимание и с така тънък инструментариум, на който не мисля, че в този законопроект виждам някакви сенки, отблясъци или нещо подобно. Няма подобно нещо. Раждаемост, смъртност, миграционен индекс. Така е! Бих добавил и качеството на живота. Качеството на живота! То е много важно. Те съм съгласен по нито един от параметрите с тежките квалификации и заключения, които се внушават. Раждаемостта била на много ниско ниво. Нищо подобно! Тя е средна за Европа. Има държави с много по-ниска раждаемост. Смъртността – да, висока е, но от гледна точка на продължителността на живота в България, там също имаме доста сериозни постижения.

то всяка година връщащите се в България се увеличават и тенденцията е, че до 3 години ще се изравнят с тези, които напускат България. Ако преди около 10 години съотношението беше 1:4 – четирима излизат един се връща, сега вече съотношението е 2:3, 2:3, даже 2,5:3. Такова е съотношението на напускащите страната и връщащите се в България. Говорим с факти! Защо, много ми е интересно, абсолютно никой не отчита направеното от това управление, въпреки несъгласието и гласуването „против“ на БСП и някои други маргинални групички – никой не отчита например отварянето на трудовия пазар за българите от трети страни? Това е много сериозен демографски ход, крачка голяма, която не е направена от 30 години досега. Само за миналата година на българския трудов пазар като за сезонна заетост са дошли около 8 хиляди Част от тях остават, част от тях преорганизират престоя си тук в по-продължителна трудова заетост – до девет месеца, до една година.

И като сме започнали, нека все пак да си дадем една обща картина за демографията, а не да внушаваме катастрофични процеси и твърдения

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Симеонов, казахте, първо, по една от точките на репликите ми, че сте съгласни, че стимулирането на раждаемостта е един от елементите за справяне с демографската катастрофа, като приемате, че един от елементите трябва ли, тук е моят въпрос, да го отхвърлим, да не работим по този елемент и да стимулираме раждаемостта? Второ, в моята реплика искам да Ви припомня едно Ваше изказване от 2017 г. – как третото дете трябва да бъде дете на държавата и ще цитирам, за да сме точни: „Държавата ще стимулира финансово раждането на трето дете в семействата в България. Вицепремиерът Валери Симеонов заяви пред журналисти, че ще се поемат такси за детска градина, ще се дават помощи за дрехи, учебни помагала, така че третото дете да не се превръща в тежест на българското семейство, а да бъде насърчавана раждаемостта от държавата, тъй като броят на семействата с три деца у нас е много малък. По думите му държавата трябва да поеме своята отговорност, включително и финансова, ако иска да промени тенденциите в демографията“. Като говорите с факти, искам да кажете пред нас и пред колегите какво от това, което Вие сте обещали, сте свършили. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Симеонов, с цялото ми уважение към експертизата Ви, която сте придобили като вицепремиер, отговарящ и за демографската политика, ще се опитам да Ви направя една реплика. Питате: защо до IV клас? Ами, хайде да гласуваме, да го приемем и да го увеличим до VIII клас – нормално е. Ние сме се спрели до IV клас, защото тогава свършва основната степен. Мислили сме и до VIII клас, но сме преценили, че държавата в момента няма ресурси да го направи това и, когато сметнем, че има такива ресурси държавата, ще го въведем. Между другото, ще предложим същия подход сигурно, ако сега го отхвърлите и по по бюджета на държавата. Тогава ще предложим до VIII клас – да видим тогава какви ще са Ви аргументите, а пък до VIII клас аргументът може да бъде, че до тогава е задължителното образование в България. Защо десет минимални работни заплати? Също дайте да приемем по принцип това, пък Вие между първо и второ гласуване предложете тридесет заплати, заплати предложете – да изпреварим американците, не американците, ами които цитирахте там. Казвате, че всички тези мерки в Унгария и не знам си къде довели до 1% увеличаване на раждаемостта. Господин Симеонов, Вие трябва да знаете и сигурно го знаете, че ние в България не се стремим да увеличим раждаемостта. Ние се стремим да постигнем нула – да няма повече умиращи, отколкото раждащи се. Това да постигнем ще бъде изключителен успех шум и реплики.) Така че 1%, ако ние стигнем увеличаване на прираста, това просто ще бъде сериозен успех за държавата. Проблем, освен демографската катастрофа, която се изразява в намаляване на населението, е и застаряването му, господин Симеонов,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Симеонов, започнахте Вашето изказване с въпроса: защо точно до IV клас, а не и VI, VII и нагоре? Краткият отговор е: защото сме преценили, че на този етап това са възможностите на бюджета. Иначе дългосрочната политика и визия и наше виждане по този въпрос, е, че държавата е длъжна да даде равен шанс на всички свои деца, защото е ясно, че никое дете не избира своите родители. В България има деца на заможни родители, които учат в различни скъпи колежи, успяват да развиват таланта си и да стават добри граждани, но има и много деца, които не успяват да посетят училище, единствено и само защото неговите родители не могат да си позволят да му дадат базови възможности да посещава училище, като дрехи, учебници и така И политиката в тази област е, както казах, държавата да даде равен шанс за развитие на таланта за своите деца. Иначе, когато талантливо дете, благодарение на това, че неговите родители нямат възможност да го изпратят на училище, то се превръща в престъпник, в безработен и така нататък. След това, вместо да излезе като един добър кадър на пазара на труда, ние го изпращаме, както казах, или да върши престъпления, или на борсата за социални помощи.

Точно това са мерките, които преди малко споменах като по-внимателни, деликатни и тънки, така да се каже. Това е предложение, което бях направил тогава. Какво от тези неща, които съм обещал, съм изпълнил? Ангажиментът ми по отношение на демографията съм го изпълнил в максимална степен, каквато ми е била дадена възможността да го направя, като акцентувам върху трудовата миграция Ви го казвам постоянно, не го подценявайте. Вие някак не обръщате внимание на хората, на българите, които са се върнали в Родината майка. Искате да увеличавате раждаемостта – лошо няма. Аз, между другото, не мога да си спомня дали с Вас имах някаква сделка, облог за… Аз щях да Ви платя еднократните помощи в троен размер. Просташко – непросташко, мога да Ви кажа и още по един друг начин да Ви отговаря на Вас защо не съм изпълнил. Ами, просто защото Вие бяхте първите, които ми поискахте оставката и я получихте, така че не ме питайте мен! На изказването на господин Гьоков – защо, господин Гьоков, ние в хода на разискванията между първо и второ четене да правим промяна? Аз исках не върху конкретния клас, до който трябва да се продължи даването на ежемесечни детски да акцентувам, а върху това каква Ви е аргументацията в този законопроект – повърхностна и неясна. Да, можем и до VIII, и до XII клас да продължим,

също липсва аргументация в мотивите Ви защо до IV клас? Това, за което Вие претендирате – даване на равен шанс на всички деца по този начин чрез еднократно заплащане на месечни помощи, в никой случай не стимулира добросъвестно и отговорно отглеждане на деца. Много често тези помощи ще бъдат изпити, изядени и излюшкани в циганските махали като безкрайни веселби, тормозещи останалите хора с шума

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми господин Симеонов! Уважаеми колеги, когато говорим за цифри, и когато говорим за тези показатели, които Вие цитирахте така коректно, трябва много внимателно да цитираме цифрите и аз ще Ви кажа, че не съм казал нищо, което не отговаря на истината. България се намира на първо място по ниво смъртност в Европа, а за някои от регионите на България оценката е, че смъртността е, както при военни действия или масови бедствия, което е скандално. България се намира на първо място по ниво на ранна предотвратима смърт; по ниво на смъртност до 65 години. България е с два пъти по-висока детска смъртност. Тоест, тука не можем да имаме никакви съмнения по нещата, които съобщаваме, а тенденция, че я има, но тази тенденция в никой случай няма да ни доведе до по-първа позиция от последната и години още наред. На второ място, по отношение на това, което казахте за връщането на хора от емиграция – тоест, позитивният

Продължаваме с изказванията, колеги. Госпожо Ангелова, заповядайте.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 през 2017 г., отделно между първо и второ четене тези предложения ние сме ги разглеждали, когато гледахме Закона за държавния бюджет за 2018 г. и за 2019 г. И през 2017 г., и след това тези предложения са отхвърлени с едни сериозни аргументи. И сега парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи този законопроект. По отношение на първото предложение за разширяване обхвата за получаването на еднократната помощ за първокласници да се получава за II, III и IV клас. Разширяването обхвата на еднократната помощ за първокласници няма да намали броя на учениците, които напускат образователната система. Това не може да бъде мотив да правите за пореден път това предложение, защото изследванията показват, че най-голям е делът на учениците, отпадащи от училище в прогимназиалния и гимназиалния етап на образованието, а не на учениците до IV клас. Това показва, че предложението и мотивите на вносителите не отговаря на реалните данни. По отношение на другия основен мотив, който Вие посочвате за разширяване обхвата на тези помощи – бедността, аз също не съм съгласна, защото изследванията, данните показват, че основният мотив за отпадане на децата от образователната система на първо място, е невладеенето на български език, който не е майчин език. На второ място, това е силната миграция. Основен проблем са децата на сезонните работници. Родителите, които заминават сезонно да работят извън България, вземат със себе си децата и те там не посещават училище. На трето място, като друга причина за отпадане на децата от образованието това са ранните бракове и други. Но в никакъв случай не мога да се съглася с мотивите на вносителите, че това е бедността. Това е една спекулация, една мантра, която постоянно ни се насажда. По отношение на второто предложение – за промяна на предоставяне на еднократната помощ при раждане на второ и трето дете на осигурени родители 24 месеца преди раждането на детето, като размерът да не бъде по-малък от десетократния размер на минималната работна заплата за страната. Считам, както и доктор Адемов преди малко каза, че това е неиздържано, необосновано предложение. Уважаеми колега отляво, когато сте писали този законопроект, сте пропуснали един много важен момент, а именно че че еднократната семейна помощ се предоставя на всички родители, без значение дали се осигуряват, или не се осигуряват, а Вие изведнъж поставяте условие за получаване на еднократна помощ – родителите да имат 24 месеца осигуряване преди раждането на детето. Пряка дискриминация е и поставянето на условие за наличие на осигуряване за 24 месеца преди раждането, за да се получи този по-висок размер на еднократната помощ за раждане, тази дискриминация е по отношение както на самите родители, така и по отношение на самите деца. За пореден път, уважаеми колеги, Вие смесвате понятията. Аз това Ви го казах, и доктор Адемов го каза в своето изказване. Смесвате понятията „социално подпомагане“, „социално осигуряване“ и „социални помощи“. Социалните помощи се изплащат от държавния бюджет. Семейните помощи за деца се финансират изцяло от средства от държавния бюджет. Те нямат характер на осигурително плащане, каквото има в Кодекса за социално осигуряване. Още веднъж искам дебело да подчертая, че еднократната помощ при раждане на дете по реда на чл. 6 на Закона за семейните помощи за деца е право на всички майки, които раждат живо дете, и се отпуска без доходен тест. Поставянето на условие за наличие на осигуряване 24 месеца преди раждането на детето, считам, че е неудачно, неприемливо. Това е, както казах, дискриминационно както по отношение на самите родители, така и по отношение на самите деца. Необосновано, колеги, е предложението Ви да обвързвате еднократната помощ за раждане с минималната работна заплата.

отвързваме минималната работна заплата от редица социални плащания. Минималната работна заплата по своята същност представлява единица мярка за цената на наемния труд и зависи от икономическата динамика на страната. Завършвам своето изказване и подчертавам още веднъж, че няма как да подкрепим този законопроект, защото необяснимо, непрофесионално, той е написан с груби грешки. Уважаеми колеги, вече две години и половина сте в Социалната комисия, научете се да правите разлика между социално подпомагане и социално осигуряване. помощи нямат характер на осигурително обезщетение и в никакъв случай ние не можем да приемем такива мерки на парче, с неясен и краткосрочен ефект. Естествено, това предложение има единствено популистки характер. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова. Реплики? Една минута за реплика е останала на групата.

че децата напускат в прогимназиален и гимназиален курс, защото са неграмотни. А те са неграмотни, защото именно не са ходили от I до IV клас където искаме да им помогнем – да помогнем на тях и на техните родители. Ето това е логиката! Когато се научите логически да мислите и да виждате живота, тогава може да ни казвате напътствия как да пишем законите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за реплика? Имате думата за дуплика, госпожо Ангелова.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 на социалните помощи със социалното осигуряване. По този начин Вие принизявате законодателните инициативи. Не може да има такива груби грешки. По отношение на предложенията бих казала, че ако Вие предложите нещо ново, нещо градивно, нещо иновативно, ние сме съгласни да го подкрепим, но две години и половина ни предлагате една и съща мантра.

Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам думата за процедура. От сутринта в държавата е преустановена продажбата на електронни месечни винетки за българските превозвачи и за българските граждани. Хаосът с тол системата в момента е пълен, както Ви го предсказвахме, между другото. Продават се само дневни и седмични винетки. Превозвачите се чудят какво да правят по българските пътища. Моля, господин Председател, на основание на не знам кой член от Правилника (смях и оживление), да извикате министъра на регионалното развитие да обясни какво се случва в държавата, създадения хаос с приемането или неприемането на поправките в Закона за пътищата, защото български превозвачи стоят по българските пътища, без да знаят какво да правят. Да се дадат указания ще има ли месечни винетки, ще се плаща ли, безплатно ли ще се пътува? Някой от управляващите Хаосът, който го забъркахте последните две-три седмици, за който ние Ви предупреждавахме, вече от днес е факт – от днес българските превозвачи стоят по улиците и не знаят какво да правят.

ще направя необходимото.

Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 3 юли 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-38, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. В заседанието взеха участие Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, Петя Малакова – началник-отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, Драгомир Драганов – директор на дирекция „Анализи, планиране и прогнозиране“

Нещо повече, преизчисляването на пенсиите трябва да е периодично, поне на четири години. Вносителите на Законопроекта смятат, че ако са били приемани подобни предложения назад в годините, настоящият законопроект би имал далеч по-поносими финансови измерения. Освен това преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2015 г. би изчистило частично проблемите с неравнопоставеността. Предложеният законопроект е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение с адекватността на размера на пенсиите. Тя според вносителите е първата и най-важната. В противен случай ще се задълбочи още повече проблемът с един от основните принципи на осигуряването, какъвто е принципът на равнопоставеността на осигурените лица. Всяко отлагане на решението за в бъдеще ще изисква все по-големи финансови ресурси. Според мотивите на Законопроекта немалка част от българските граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване. В най-голяма степен това се отнася за пенсионерите и хората над 65 години. Бедните възрастни хора са се увеличили от 22,6% през 2014 г. на 29,2% през 2018 г. При линия на бедността за 2019 г. 348 лв., минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще стане 219 лв., а средната пенсия за 2019 г. ще е около 386 лв. Над 1,3 млн. пенсионери (60% от общия брой) са с пенсии под границата на бедността. В същото време не се предвижда никаква съществена промяна в размера на пенсиите освен ежегодното осъвременяване от 1 юли. Положението е нетърпимо и се изискват бързи и неотложни мерки, разположени във времето, които няма да нарушат основни принципи на осигуряването и да демотивират младите българи въобще да се осигуряват. Вносителите предлагат, за справяне с тази ситуация допълнение към Кодекса за социално осигуряване, с което да се преизчислят всички стари пенсии. Вносителите предлагат тази мярка с разбирането, че основен принцип в осигуряването е равнопоставеността и солидарността между осигурените лица. социално осигуряване размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от: средномесечния осигурителен доход на страната за последните 12 месеца преди пенсионирането, съотношението между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход на страната за определения период и от осигурителния стаж на лицето. При спазване на принципа на равнопоставеност осигурените лица, имащи еднакъв осигурителен принос – една и съща продължителност на осигурителен стаж и еднакво съотношение между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход на страната за определения период, би трябвало да получават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст. Но поради това, че средният осигурителен доход на страната през годините е различен, дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, размерът на пенсията често чувствително се различава. За да се намалят тези различия се налага периодично преизчисляване на размера на старите пенсии за осигурителен стаж и възраст с актуалния среден осигурителен доход за страната. Последното такова преизчисляване е направено през 2008 г. със средния осигурителен доход за 2007 г. Средният осигурителен доход за 2018 г. е нараснал над два пъти в сравнение с този за 2007 г. В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии, при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице, станаха значителни. Това обрича немалка част от българските пенсионери, въпреки техния осигурителен принос, да получават по-ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно това противопоставя хората със стари пенсии на новите пенсионери и демотивира работещите хора да се осигуряват на реалните си доходи.

частта „Въздействие върху нормативната уредба“ е записано, че приемането на предложените промени трябва да получи своето отразяване в държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. В Комисията бяха получени и предоставени на вносителите на Законопроекта и членовете на Комисията становища на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика,

Съгласно формулата и елементите, участващи при изчисляване размера на пенсията, един от елементите е средномесечният осигурителен доход за предходните 12 месеца. От така възприетия начин на изчисляване на пенсиите следва, че в зависимост от месеца на отпускане на пенсията лицата с еднакъв осигурителен принос получават различни по размер пенсии. Възприетото законодателно решение да се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията е свързано с това, че до този момент лицето е участвало в осигуряването, внасяло е осигурителни вноски и неговият доход е отчетен при определяне на средномесечния осигурителен доход за страната. След пенсионирането си лицата, които не са работили и не са подлежали на осигуряване, нямат принос за нарастването му, поради което е възприето, че няма основание техните пенсии да се определят или преизчисляват в зависимост от този доход. При положение че средномесечният осигурителен доход нараства – това е трайната тенденция, която е установена през последните години – не е възможно размерът на пенсиите, изчислени по една формула и с един и същ индивидуален коефициент и осигурителен стаж, но отпуснати през различни години, да бъдат еднакви. За да се избегне изоставането на размерите на пенсиите, отпуснати през предходни години в сравнение с новоотпуснатите, в законодателството ни са предвидени други механизми. Министърът припомни, че става дума за осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, което се прилагаше до 2016 г., след това беше заменено, но пак със същия ефект чрез преизчисляването на пенсиите на основание § 53 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на С последните промени беше възстановено прилагането на чл. 100, който временно беше замразен заради другия механизъм на преизчисляване с по-висока тежест на осигурителния стаж. Това е механизмът, който се прилага. От 1 юли г. всички пенсии бяха осъвременени с 5,7%, точно за да се избегне или да се намали това обективно изоставане, което съществува на старите пенсии спрямо новоотпусканите. становищата на работодателските организации се изказва неподкрепа за предложения законопроект с аргументите, че такъв тип предложения, които променят бюджетната рамка, трябва да се правят по време на обсъжданията на Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

осигурителен стаж и доход, върху който са внасяни осигурителните вноски, и едва след това да се преценява необходимостта от допълнителна подкрепа на лицата, чиито доходи от пенсии са под определена граница. Това е подходът, който съответства на принципите на осигуряването и който не подчинява солидарността на цели, които принадлежат на други елементи на системите за социална защита. Предложението, съдържащо се в Законопроекта, освен че „убива“ стимулите за осигуряване на по-високи доходи на сега работещите лица, нарушава основните принципи, прилагани в осигурителната политика.

От Националния осигурителен институт не се ангажират с позиция, но предоставят подробно изчисления на необходимите финансови ресурси, ако Законопроектът бъде подкрепен и започне неговото прилагане. Конкретно за настоящето предложение Националният че при преизчисление с посочения осигурителен доход увеличение ще получат около 1 286 985 или 74,6 на сто от пенсиите, подлежащи на преизчисление, като размерите на някои от тях ще достигнат новия максимален размер от 1200 лв. и ще бъдат ограничени от него. Средният размер на пенсиите, получили увеличение в резултат на преизчислението, ще се увеличи от 391,20 лв. – това е размерът им след увеличението от 1 юли 2019 г. с 5,7 на сто, доколкото в Законопроекта не е изрично посочено, че предвиденото увеличение от 1 юли 2019 г. няма да бъде извършвано поради извършване на преизчисление от 1 септември 2019 г., на около 500,00 лв. или с 27,8 на сто. Няма да получат увеличение 438 046 пенсии, от които: - 344 012 са пенсии, приравнени на минималния размер за съответния вид; - около 19 500 пенсии, ограничени на максималния размер от 1200 лв.; - 74 500 пенсии с размери между минималния и максималния размер, които са отпуснати преди 1 януари 2016 г. с доход, по-нисък от 726,40 лв., но в резултат на осъвременяванията през следващите години размерите им са достигнали стойности, по-високи от тези, които биха получили при преизчислението. В проведената дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Георги Гьоков, Надя Клисурска, Виолета Желева и Хасан Адемов. В дискусията освен народни представители се включиха и представители на пенсионерски организации, които предложиха свои становища за обсъждания законопроект. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 7 гласа „за“, без „против“

и управляващото мнозинство отново показа социалната си нечувствителност, ще Ви представя още един Законопроект, който мога да кажа, че е от социалния пакет закони, които внесохме в последно време от парламентарната група на „БСП за България“. Това е внесеният на 12 юни от Корнелия Нинова и група народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. На практика, отново трябва да Ви кажа, че вносител на Законопроекта е почти цялата парламентарна група на „БСП за България“. Това е така, защото това е наш ангажимент към хората в пенсионна възраст и последователната политическа позиция. Самото предложение е, че в Преходните и заключителните разпоредби се добавя нов параграф, с който да се разпореди пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2016 г., да се преизчислят от 1 септември 2019 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2015 г., който е 726,40 лв., след което размерът на пенсията да се определя при условията и реда на членове 70, 75, 79 от Кодекса за социално осигуряване. В Законопроекта сме предвидили преизчисляването на пенсиите да се извърша само ако това е по-благоприятно за лицето. Основна функция на пенсионната система е да осигурява защитата на доходите на възрастните хора след оттеглянето им от пазара на труда, да ги защитава от изпадането в бедност и да им гарантира приемливо ниво на заместване заместване на дохода след пенсиониране. Следва един риторичен въпрос: изпълнява ли тази основна функция българската пенсионна система? Според мен отговорът е: не. Ако кажем, че българските пенсионери са най-онеправданите хора в България и живеят ден за ден, ще сме прави поне за 90 на сто от тях. Ако кажем, че са забравени от управляващите, ще сме прави на 100%. Какво имам предвид, като казвам „забравени“? Никой в тази зала не може да отрече очевидното, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст в нашата страна, за които става въпрос във внесения законопроект, са неадекватно и неоправдано ниски, а в пенсионноосигурителната система са натрупани проблеми и деформации, които не искате да признаете и да дискутираме. тези проблеми практически датират от началото на модела на пенсионноосигурителната система, като най-сериозна проява имат тези след 2000 г., когато стана факт една радикална реформа в българската пенсионна система. Тя бе въведена като част от ангажиментите на България към Световната и не донесе нищо добро на българските пенсионери. Днес, близо 20 години след реформата, можем да заявим, че нито една от целите ѝ не бе постигната. С особена сила това се отнася за поставянето като цел на повишаване на общото равнище на пенсионната защита с оглед осигуряване на по-добро материално състояние на сегашните и бъдещите пенсионери, а също и на постигане на по-голяма социална справедливост в пенсионното осигуряване. адекватни размери на пенсиите, които да позволяват на пенсионерите да живеят нормално, няма. Съвсем очевидно е, че днес за пореден път се нуждаем от широк публичен дебат за бъдещето на българската пенсионна система, в това число и за размерите на пенсиите. Може ли тя да осигури поне на две трети от българските пенсионери адекватни пенсии, които да им позволят да живеят нормално, а за останалата една трета да се мисли за подпомагане чрез социалната система? Трябва да се анализират всички решения и действия след 2000 г., а също и пропуснатите възможности за конкретни действия, които доведоха българската пенсионна система до днешното ѝ състояние, а то е липса на обществено доверие, ниски пенсии, финансова нестабилност и неспособност да бъдат посрещани дългосрочните демографски, икономически и социални предизвикателства. трябва управляващите от ГЕРБ, след 10 години управление на тази държава и на нейната пенсионна система, да признаят, че днес пенсионната система не може да осигури адекватни пенсии и ако не се вземат мерки, в бъдеще българските пенсионери ще бъдат изложени на силен риск от изпадане в бедност. Коефициентът на заместване на миналите трудови на миналите трудови доходи ще намалява, а пенсиите от частните пенсионни фондове едва ли ще могат да компенсират спада в адекватността на пенсиите. Изключително много са предизвикателствата и неизвестните пред ролята не само на универсалните, но и на професионалните фондове за осигуряване на достойни условия на живот на възрастните хора в бъдеще. И допълнителното задължително пенсионно осигуряване очевидно не може да отговори на завишените очаквания към него. На практика все повече ще нараства броят на възрастните, все повече ще намалява броят на осигурените и все повече пенсионери ще живеят под прага на бедността, бедността, разчитайки само на пенсионната система за своята издръжка. Една не малка част от българските граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване. В най-голяма степен това се отнася за пенсионерите и хората над 65 години. Бедните възрастни хора са нараснали от 22,6% през 2014 г. на 29,2% през 2018 г. При линия на бедността за 2019 г. от 348 лв. минималната пенсия за осигурителен стаж от 1 юли стана 219 лв., а средната пенсия

И от бюджетната прогноза, и от изявленията на отговорни за доходите на българските граждани фактори от управляващите става ясно, че не се предвижда никаква съществена промяна в размера на пенсиите пенсиите освен ежегодното им осъвременяване от 1 юли по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване. Положението е нетърпимо и се изискват неотложни мерки, които да не нарушават основни принципи на осигуряването и да демотивират младите българи да се осигуряват, каквото например е увеличаването само на минималната пенсия. Една такава мярка, според нас, е предложеното от нас преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 31

Съгласно чл. 70 на Кодекса за социално осигуряване размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от средномесечния доход на страната за последните 12 месеца преди пенсионирането, съотношението между осигурителния доход на лицето и средноосигурителния доход на страната за определения период, и от осигурителния стаж на лицето. При спазване на принципа за равнопоставеността осигурените лица, имащи еднакъв осигурителен принос, една и съща продължителност на осигурителния стаж и еднакво съотношение между осигурителния доход на лицето и средноосигурителния доход на страната за определения период, би трябвало да получават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст поради това, че средноосигурителният доход на страната през последните години е различен дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, а размерът на пенсиите им чувствително се различава. За да се намалят тези различия, може да се прилага периодично преизчисляване на размера на отпуснатите по-напред във времето пенсии за осигурителен стаж и възраст с актуален среден осигурителен доход за страната. Последното такова преизчисляване на пенсиите беше извършено през 2008 г. със средноосигурителен доход за 2007 г., който е 398,17 лв. Всички знаете от кого бе предложено и реализирано това предложение. Средният осигурителен доход за 2018 г. е вече 889,90 лв. и е нараснал над два пъти в сравнение с този за 2007 г. В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии, ако можем така да наричаме отпуснатите пенсии по-рано във времето, при еднакъв осигурителен стаж на осигуреното лице, станаха значителни. Това обрича не малка част от българските пенсионери, въпреки своя осигурителен принос, да получават по ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно от това, противопоставя хората с по-ранно отпуснатите пенсии на новите пенсионери и демотивира работещите хора да се осигуряват на реалните си доходи. Преизчисляването на пенсиите трябва да е периодично, поне на четири години. За съжаление, всички предложения досега са отхвърлени и решенията стават все по-скъпи. Преизчисляването на пенсиите със средноосигурителния доход за 2015 г. за 2015 г. би изчистило частично проблемите с неравнопоставеността, но трябва да се планират следващи стъпки за адекватни размери на пенсиите. Предлаганото преизчисление е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение, но тя е важна, защото в противен случай проблемът с един от основните принципи на осигуряването, какъвто е равнопоставеността на осигурените лица, ще се задълбочава. Всяко отлагане във времето на решение решение за пенсиите ще изисква все по големи финансови ресурси. За необходимите средства до края на годината и за по следващи години няма да говоря. Числата ги има в нашите мотиви и в становищата на Министерството на труда и социалната политика, и на НОИ. Не са малко средства, но нашите майки и бащи ги заслужават и сме длъжни да ги намерим. Оставам с очакване за подкрепа от всички парламентарни групи въпреки отрицателните становища и решенията на Комисията по труда и социалната политика.

Имате думата за изказване, уважаеми народни представители. Заповядайте, госпожо Желева.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди няколко месеца водихме подобен дебат за преизчисляване на пенсиите. Аз много добре си го спомням, защото по време на този дебат, изказвайки нашите становища и мнение, от тази част на залата се чуваха страшно много подвиквания, обиди. За мен беше обидно, но обидно беше и за пенсионерите, защото това е един много голям проблем за страната ни и вместо да го осъзнаете, Вие напротив, някак си го неглижирате и казвате, че това вече сме го правили, ама дайте нещо ново. Какво ново? Какво ново, като една много голяма част от пенсионерите живеят с минимални, мизерни средства? Аз не виждам какво толкова иновативно може да се измисли? Единственото, което може да се направи на този етап – да, след това в дебата може би ще стане ясно, че има и други механизми, но този е един от основните механизми, които ние може да предприемем, и това е преизчисляване на пенсиите сега, а след това да се индексират подобаващо. Правя това предложение, защото има една задълбочаваща се несправедливост – увеличаваща се разлика между нови и стари пенсии. Въпреки поредицата от реформи правителството няма план как да се справи с този проблем. Разликата между старите и новите пенсии е много голяма. Дали това е системен дефект – не знам. Може би тези, които са много по-компетентни, могат да кажат. Основното, което се казва, че основната част от възрастните хора са се пенсионирали преди доста време, когато заплатите са били ниски, новите пенсии предполагат, че те са правели вноски върху по-висок осигурителен доход. Когато пенсията се отпуска, индивидуалният коефициент се умножава по средния осигурителен доход за страната за предходните 12 месеца и с друг коефициент, отчитащ осигурителния стаж. пенсията зависи от осигурителния принос и от доходите през предходната година. Ако сте се пенсионирали след година, на добри заплати, печелите, но, ако осигурителният доход продължи да не расте, Вашата пенсия ще изостава във времето. Наистина по-възрастните пенсионери са се пенсионирали при по-ниски изисквания за стаж. От тази гледна точка може да се каже, че техният принос към осигурителната система е по-нисък, но това не е точно така, защото преди вноските бяха по-високи ако сега те са около 19%, тогава са били 37%, защото е била друга системата. Следователно, заради разликата в размера на осигурителните вноски, имаме основание да смятаме, че по-възрастните пенсионери имат съпоставими, а в някои случаи дори по-голям принос към осигурителната система. Решава се проблемът частично, чрез така нареченото „швейцарско правило“, което изисква пенсиите да се актуализират ежегодно в коефициент, отчитащ с равни дялове инфлацията и повишаването на осигурителния доход. Тоест, ако инфлацията нараства с 2%, а доходите с 10, пенсиите трябва да се повишат с 6%. В годините след кризата това правило изоставаше, а при реформата от 2015 г. беше решено то да се замени с коефициент, отчитащ осигурителния стаж. В годините на ниска инфлация или на натиск върху заплатите кризата изглежда, че ще доведе до недостатъчно осъвременяване на пенсиите или актуализация, което значи, че това правило не е подходящо и трябва да се добави и друг механизъм. Тук една вметка отправям за статистика, която би трябвало да знаете, когато вземате решението как да гласувате. В топ 7 сме по най-ниски разходи за пенсии в Европейския съюз. Разходите за пенсии в България са един от най ниските в Европейския съюз и също така като общ размер на средствата, и като дял от брутния вътрешен продукт на страната. У нас разходите за пенсии са 8,4% от брутния вътрешен продукт, докато средно за страните от Европейския съюз, за възрастните хора, той е 12,6% от брутния вътрешен продукт. Това сочат последните официални данни на Европейската статистическа служба Евростат. И накрая, съвсем искрено и откровено искам да си зададете един въпрос – 348 лв. е линията на бедност, а ние даваме на пенсионерите 220 лв. Какво ще кажете за това? Може ли така да живеят тези пенсионери и всичко, което ще кажете след това няма значение, защото българите го виждат, българите виждат как живеят нашите възрастни хора? Но, както виждам, тук си говорите, Вас това не Ви интересува, както започнахте в началото. Тази тема за Вас не е важна, но ако политиците отстъпят от обещанията си всеки път, когато дойде време те да се реализират, никаква реформа, било то и пенсионна, няма да се осъществи. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожо Председател, преди малко нашият колега господин Свиленски, призова от тази трибуна министъра на регионалното развитие – госпожа Аврамова, да дойде тук и да обясни какво се случва с продажбата на винетки за автомобилите, за превозните средства над 3,5 тона. Имаме ли отговор, ще дойде ли? Защото ние продължаваме да получаваме обаждания от превозвачи, които седят по пътищата и не знаят какво да правят. Този въпрос е от изключителна важност. Само допреди няколко дни тук имахме дебат за тол системата във връзка с промени, които се предлагат от група народни представители, и тогава заместник-министър Нанков, който беше тук обясни много спокойно, че всичко е наред с тази система. Страх ли я е сега госпожа Аврамова да дойде и да отговори на българските превозвачи какво се случва днес и защо не се продават месечни винетки? Кога ще бъде възстановена пълноценната работа на системата? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев. Предполагам, че водещият преди мен господин Христов е

Уважаема госпожо Председател, свързах се с министър Аврамова и заместник-министър Нанков. В момента не са на разположение, защото са в страната, не са в София. При първа възможност ще дойдат. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Караянчева. Продължаваме с изказванията. Има ли изказвания?

Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Както казах в началото, в предишната точка, която обсъждахме, виждам, че има досада от страна на управляващите, на Патриотите, по отношение на темата, която обсъждаме, а тя е изключително важна, защото касае повече от милион и половина български граждани и граждани в пенсионна възраст. Аз съм сигурна, че всеки един в кампанията за народни представители се е срещал с пенсионерски организации, слушал е техните въпроси, проблеми, поемал е ангажименти, даже си спомням, че някои оттук, от политическите сили, спечелиха гласове и присъствие в парламента именно заради обещанието от 300 лв. пенсии, но днес си мълчат, бих казала, бих казала, гузно пред това, което са поемали като ангажименти. Ще си позволя да прочета едно обръщение, да Ви припомня това, което Вие сте слушали, но ще Ви го прочета. от най-голямата неправителствена организация – Съюз на пенсионерите –2004, които се обръщат към всички народни представители да предприемат законови мерки, чрез които ще покажат своето отношение към актуалните проблеми на българското общество и по специално на възрастните хора: „Настояваме да се ангажирате да участвате в актуализацията на всички проблеми на пенсионната реформа, справедливо и ежегодно да преизчислявате пенсиите по средноосигурителен доход за всички пенсионери, както е в много европейски страни. Тези въпроси ние Ви ги задавахме по време на кампанията и днес настояваме за тяхното решаване, както от всички управляващи, така и от всички представители на опозицията.“ Аз съжалявам, че тук нашият колега от Великотърновска област – Милен Михов, който беше заедно с мен на последната конференция на Областната организация на пенсионерите във Велико Търново, сега в момента го няма в залата, защото той щеше да припомни онези въпроси, които поставиха отново българските пенсионери и организации пред нас. Какво правим с тази огромна социална несправедливост и как се чувстват те в парламента, след като противопоставиха огромен брой, процент български пенсионери – били част от осигурителната система, хора с учителски професии, които днес са с равни пенсии с тези, които никога не са били част от осигурителната система и не са работили, нито са учили, нито имат някакъв професионален ценз? Ще прочета и още едно обръщение на един наш съгражданин от Великотърновска област, който се е обръщал до всички институции, включително и до Комисията по социална политика, Тодор Минчев се казва от село Овча могила. Той казва така: „Повод да се обърна към Вас е като сравнявам пенсиите на възрастните хора от държавите от Европейския съюз, на който ние сме член вече 12 години, пенсиите на възрастните хора от съседните ни държави и пенсиите на възрастните хора в България, които са малко над 100 евро. За да няма такава голяма разлика в размера на пенсиите Ви предлагам да проучите опита на горните държави за използване на критерии при определяне на размера на пенсиите и да ги приложите в България. Предлагам да предложите на Вашата комисия да обсъдите възможността за преизчисляване на всички пенсии на базата на съвременния осигурителен доход.“ Няма да чета цялото обръщение и цялото писмо, изпълнено с много горчивина, огорчение на този човек. Той само казва: „В това положение съм не само аз, а повече от 70% от възрастните хора на България“. Уважаеми дами и господа, отнасяте се, виждам, с досада и, бих казала, с изключително пренебрежение към сериозен въпрос, който обсъждаме днес, а именно състоянието на пенсионерите в България. Изключително обидно, срамно за държава, която е членка на Европейския съюз вече 12 години. Благодаря Ви, госпожо Лечева. Има ли реплики? Господин Симеонов, заповядайте – първа реплика. Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители! Уважаема госпожо Лечева, откъде толкова злоба, откъде толкова злост? Не така с гьостерицата, по полека! За кого говорите? Вие знаете ли кого цитирате тук от този микрофон? Хората, които имат най-последователна политика по отношение повишаването на пенсиите на пенсионерите в България. Тъй като Вас Ви нямаше тогава, вероятно с досада сте гледали – тази думичка два-три пъти я употребихте: с досада –

г. След предварително проведени, неособено конфиденциални обаче, срещи на ръководството на „Патриотичен фронт“ тогава и на БСП под ръководството на госпожа Нинова, горе в зала „Запад“ се проведоха съответните консултации, на които Вие поехте ангажимента да подкрепите нашето предложение за 300 лв. минимална пенсия. И какво направихте? Знаете ли какво направиха Вашите предшественици тук, в залата? Нищо не направиха! Когато се гласуваше общата рамка на бюджета, повтарям, декември месец, заседанието, когато се гласуваше бюджетът, те просто не гласуваха общата рамка и по този начин осакатиха евентуалното увеличаване на пенсиите. После, когато вече беше конкретният текст за пенсиите – точно такива са фактите

преродени, облагородени, не знам откъде, може би от небесата, от рая слизате, и почвате да раздавате присъди и оценки на ляво, и на дясно. Не така с гьостерицата! Не така!

Става ясно, че тези, които направиха тогава предложението, ги нямаше в залата. Кажете му, че ще си направя труда отново да извадя данните кой как е гласувал и колко човека са гласували. Ще ги дам на журналистите.

Заповядайте, господин Веселинов.

днешния ден свободните упражнения по социална демагогия на БСП ще струват на държавата, ако ги приемем, около 2,2 млрд. лв. Тоест в рамките на в рамките на пет-шест заседания можем да приключим с държавния бюджет и да си ходим – да разпуснем парламента и да направим икономии от гледна точка на нашите разходи. Хубаво е, че се използват силни думи, като „досада“ и така нататък. Аз обаче мога да използвам друга дума, която е с подобна окраска, и тя е „фундаментално лицемерие“.

Не може да се криете от факта, че „Обединени патриоти“ сме единствените, които последователно сме поставяли въпроса за увеличаване на доходите, и сме ги постигнали, особено за минималната пенсия. Този процес продължава, между другото. Този процес ще продължи, защото в управленското споразумение, което сме подписали с ГЕРБ, съществува ангажимент за преизчисление на старите пенсии. Лично съм сигурен, че нашата парламентарна група ще постави тази тема в разговорите за следващия бюджет и ще я отстоява. Между нас казано, бях решил да гласувам за Вашето предложение. Ще си помисля до края на заседанието дали очевидното желание тази тема да бъде използвана чисто предизборно, чисто популистки и с цел да се извлекат някакви политически дивиденти няма да ме разубеди. Продължавам да се колебая. От Вашите изказвания, колеги от БСП, ще преценя чистотата на намеренията Ви и респективно ще взема решението за своя вот. Благодаря Ви, господин Веселинов. Уважаеми колеги, искам да Ви уведомя, че министър Аврамова пътува към Народното събрание, за да отговори на поставения въпрос. Дуплика? Госпожо Лечева, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз само Ви показах огорчението в милион и половина български граждани. А това, което Вие иронизирате – българските пенсионери са далеч над нивото на господин Симеонов, за да обсъждам неговото поведение тук, на

в онзи мандат 2005 – 2009 г. БСП актуализира българските пенсии, и остави състоянието на държавата много по-завидно, отколкото я намираме 12 години по-късно. Тогава икономическият растеж беше между 6 и 7%, а днес е само 3,6%. Онова незавидно ниво, в което оставяте българската държава, ще ни коства години наред и много усилия, за да възстановим нивото, което бяхме 2005 г. Благодаря Ви, госпожо Лечева. Господин Иванов, искате думата за процедура, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, правя процедура за удължаване на работното време поради искането за изслушване на министър Аврамова. Министър Аврамова ще дойде.

Моля да изясните все пак искате ли да изслушаме министър Аврамова, или не желаете? Очакваме я да пристигне всеки момент. Може би влиза в сградата. Гласуваме процедурното предложение на господин Станислав Иванов за удължаване на работното време на Народното събрание до приключване на отговора на министър Аврамова.

Продължаваме със заявеното изказване на доктор Адемов. Заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Тази дискусия, свързана с преизчисляването на така наречените стари пенсии, защото такъв термин „стари пенсии“ няма, може да бъде наречена популистка, може да бъде наречена предизборна. По всякакъв начин може да бъде охарактеризирана. Истината е, че тази дискусия вълнува българските пенсионери и българските граждани и ние трябва да дадем съответния отговор. В случая институционален отговор – ако приемаме това преизчисление, да кажем защо го приемаме, ако не го приемаме, защо не го приемаме. Затова отвъд емоционалните аргументи, отвъд популистките аргументи, ако щете, ще се опитам да се спра върху експертните аргументи, защото те са важни. Защо са важни? Защото това, което се казва – че ще се преизчислят всички пенсии, не е вярно, уважаеми дами и господа вносители.

На тях им казваме, че от 1 септември до края на годината са необходими 560 милиона,

тези, на които вече пенсиите им са надминали осигурителния доход за 2015 г., тези, които са приравнени към минималния размер на пенсиите, които предлагат колегите от „Обединените патриоти“. Това е много важно да се разбере, защото разберем ли това нещо, казваме, че предложението, което правим, е на изключително висока фискална цена, с не толкова висок ефект за българските пенсионери. Вижте разчетите на Националния осигурителен институт. Това, което Ви казвам, са числата. Знам, че това преизчисление на пенсиите някога ще се случи. Знаете ли кога ще се случи? Когато в предизборна кампания, в предизборна платформа една политическа сила, която и да е тя, спечели доверието на българските избиратели. С това предложение

Това са фискалните параметри, извън емоционалните аргументи. Става въпрос за повече, отколкото е този ресурс, който е сега, а той тази година е 9 млрд. 700 млн. лв. Как могат да бъдат осигурени тези пари? По няколко начина. Първият начин – увеличаване на заплати, увеличаване на заетост, ръст на брутния вътрешен продукт и така нататък. Вторият начин – увеличаване на осигурителни вноски. Третият начин – увеличаване на данъци. Защото при едно такова увеличение, при преизчислението на пенсиите ще бъде необходимо да се прибегне до търсене на източник за финансиране. Това е важното да се отбележи от експертна гледна точка. Иначе могат да се вземат всякакви Затова аз искам обаче да кажа и аргументите в подкрепа на това, което казват колегите. Вижте сега какво казват те – с осигурителния доход за 2015 г., защото ако е с осигурителния доход за 2018 г., числата ще бъдат значително по-високи. Казваме така: формулата за изчисляване на размера на пенсията включва един параметър, освен всички останали, който се казва „среден осигурителен доход за последните 12 месеца преди датата на пенсиониране“.

Има ли логика в това, което предлагат колегите? Те казват така: трябва да има равнопоставеност. Да, такъв е един от принципите на социалното осигуряване. Но, за да има равнопоставеност, тези, които са опоненти на това предложение, казват нещо много важно – тези хора не са участвали в реализирането на този среден осигурителен доход през последната година, след като са се пенсионирали – те не участват. Ето тук е икономическата клопка, ако мога така да я нарека. Защо казваме това? Защото, колеги, всички казват: колеги, всички казват: пенсионерите след датата на пенсиониране, ако не работят, не участват в ръста на осигурителния доход. Да, но участват в ръста на брутния вътрешен продукт! Защото потреблението е един от важните елементи на ръста на брутния вътрешен продукт и когато потреблението се увеличава – увеличава се брутният вътрешен продукт. Брутният вътрешен продукт сам за себе си косвено влияе на ръста на средния осигурителен доход. Това е икономическата логика. Оттук е голямата драма на привържениците и на опонентите на това предложение. Ако решим този казус, ако се обединим, че можем да си позволим такъв ресурс, аз съм първият човек, който ще си вдигне и двете ръце. Това, което ни съветва Европейската комисия през всичките тези години, е да има адекватност на пенсиите – това, което казват колегите, да има финансова стабилност. Ако нарушим финансовата стабилност, няма да имаме и адекватност, колеги! Това е големият въпрос. И още нещо! Казваме, че пенсионерите под 348 лв. това е линията на бедността за тази година, са 60% ли бяха, колко бяха, от всички пенсионери. Добре, какво можем да направим за тях? Системата на социалното осигуряване е система – и друг път съм казвал от тази трибуна – „дал Кольо, взел Кольо“, осигурителен принос, баланс между осигурителния принос и националната солидарност, защото идват пари и от данъците, идват пари от всички останали. Ако намерим този фин баланс, фината настройка, това означава, че сме си свършили работата. Ако доминират националната солидарност, тогава идва един момент, в който солидарността, нарастващата непрекъснато солидарност, влиза в пряк сблъсък с усещането за справедливост – пак повтарям това, казах го и преди няколко часа. Затова, уважаеми колеги, трябва да измислим друг механизъм, да оставим социалното осигуряване, защото ако продължаваме да решаваме всички проблеми на бедността на миньорите, на сектор „Сигурност“, на армия и полиция, на които и да е, със земеделските производители, с инструментите на социалното осигуряване ще направим така, че социалното осигуряване ще изпитва страхотни затруднения, каквито изпитва и в момента.

Затова, за да не нарушим този баланс, трябва да сме много внимателни. Аз знам, че българските пенсионери страдат – и Вие знаете, всички знаем. Какво можем да направим? Ето един друг механизъм, който си позволявам да го предложа тук, от тази висока трибуна. Колеги, под 348 преди малко казахме, че са около 60% от българските пенсионери. Ако на базата на подоходен критерий, защото има хора, които имат пенсии под 348 лв. доходи от пенсии, но имат имоти ако направим така, че на базата на имотен критерий подкрепим тези хора със специален фонд – аз съм ги изчислил, ако всички в Комисията по труда, социалната и демографската политика направихме тази сметка – ако всички, които са под 348 лв. ги подпомогнем, това са 60 млн. лв. на месец, или 720 млн. лв. на година. Това са по-малко от парите, които са само за четири месеца за преизчисляване на една част от пенсионерите. Ето това са разсъжденията, които си позволих да направя пред Вас. Благодаря Ви за търпението, с което ме изслушахте. Бих искала да попитам дали има други изказвания, защото министър Аврамова е тук и чака за отговор. Има ли други изказвания? Тоест изказванията и гласуването остават за следващия ден. Моля квесторите да поканят министър Аврамова за отговор на поставения въпрос във връзка с проблеми в работата на тол системата.

даване на малко повече информация относно продажбата на винетки съм тук, за да Ви кажа последното, последното, което Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява. Първо, Агенция „Пътна инфраструктура“, изпълнявайки Закона, е спряла продажбата на винетки с едномесечно действие. Отлагането на въвеждането на тол системата за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона е на базата на постигнат консенсус с представители на превозваческия бранш. Промяната в Закона ще бъде гледана днес на второ четене в Комисията по регионалната политика и аз смятам, че до края на седмицата Народното събрание ще има възможност да приеме Закона на второ четене. Моите до 23-ти, вторник, този закон да бъде придвижен до „Държавен вестник“ и всъщност на тази дата да бъде обнародван. Имаме добър диалог с бранша. Има вече проведени два консултативни съвета, имаме постигнат консенсус – отлагаме тол системата, за да направим тестове в реално време, така че и браншът да има възможност да направи своите разчети за това колко средства са му необходими, за да финансира пътуването по републиканската пътна мрежа, както и Министерството и Агенция „Пътна инфраструктура“ да могат да направят своите разчети във връзка с необходимостта от средства за извършване на основни ремонти и за строеж на нови пътища по републиканската пътна мрежа. Моето желание и моята молба към всички Вас, уважаеми народни представители, уважаеми господин Свиленски, е да не създаваме излишно напрежение за една седмица, в която превозваческият бранш е информиран и знае, че по негово искане отлагаме старта на тол системата. Така че има един период от една седмица, в който ще се купуват седмични винетки. В същото време тези, които са закупили месечни винетки с отложен старт, няма да имат проблем – те ще могат да използват тези месечни винетки. Благодаря на всички, които полагат усилия да бъде приета промяната в Закона, както и на всички Вас, които подкрепяте идеята за въвеждането на тол системата като справедлив начин за таксуване на превозните средства при преминаване по републиканската пътна мрежа. Нашето желание, а знам, че е и Вашето, дори на опозицията е такова – да има средства за пътища, да има средства за добра пътна инфраструктура. Благодаря Ви.